I dag er der følgende anmeldelse: Beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard): Lovforslag nr. L 240 (Forslag til lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker). Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk Fra statsministeren har jeg modtaget breve om, at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 16. juni 2021 blev bestemt, at ressortansvaret for forskellige it-opgaver, der vedrører Det Kongelige Teater, overføres fra kulturministeren til finansministeren, at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 29. juni 2021 blev bestemt, at ressortansvaret for forskellige opgaver, herunder kantine og mødeforplejning m.v., der vedrører Danmarks Evalueringsinstitut, overføres fra børne- og undervisningsministeren til transportministeren, og at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af 29. juni 2021 blev bestemt, at ressortansvaret for forskellige opgaver, der vedrører lønadministration og bogholderi, overføres fra en lang række ministerier til finansministeren. Fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om den af 16. august 2021 gennemførte regeringsrokade. Meddelelserne vil blive optrykt i Folketingstidende Epidemiudvalget har afgivet: Beretning om at hæve alderen for fritagelse for coronapas den 18. juni 2021. (Beretning nr. 32) og Beretning om udfasning af restriktioner den 23. juni 2021. Børne- og Undervisningsudvalget har afgivet: Beretning om Steinerskolernes mulighed for at udbyde en gymnasial uddannelse på 11. og 12. skoleår med merit for noget hf-undervisning på 10. skoleår den 24. juni 2021. Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har afgivet: Beretning om solcellestrategi og -planlægning som en del af energiplanlægningen den 30. juni 2021. (Beretning nr. 35). Beretningerne Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i dag kl. 13.00 med første behandling af det netop fremsatte lovforslag. Mødet er hævet.